Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru: pripreme liste projekata za instrument za pretpristupnu pomoć zaštite

Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za financiranje i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Državna tajnica, gospođa Martina Dalić. Izvolite. Državna tajnica Središnjeg državnog ureda. Cilj ovoga Sporazuma i projekata koji će se, čije će financiranje proizaći iz njega je da se osigura stručna pomoć Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. U pripremi natječajne dokumentacije za projekte koji će se, čija će se provedba financirati iz novog pretpristupnog programa IPA. Ovi projekti čija se priprema ovim Sporazumom financira, njihova indikativna lista navedena je u samome Sporazumu. Vrijednost tehničke pomoći je 1,46 milijuna eura od čega će se kroz sredstva ISPA-e, odnosno sredstva Europske komisije financirati 969 milijuna eura, a 497 tisuća eura biti će nacionalno sufinanciranje. U ovom nacionalnom sufinanciranju sudjeluje Ministarstvo zaštite okoliša sa 165 te Ministarstvo poljoprivrede sa 331 tisućom eura. Možda je važno za informaciju ovdje istaknuti da je priprema natječajne dokumentacije za stvaran početak tehničke pomoći već u tijeku i neposredno po potvrđivanju ovoga Sporazuma moći će krenuti natječaj za usluge koje će se financirati temeljem ovog Sporazuma. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Izvjestitelji odbora žele li uzeti riječ? Odbor za financiranje i državni proračun. prijedloge zakona P.Z. br. 620, 621 i 622 ja ću vrlo kratko zapravo u uvodu sva 3 potvrditi. Naime, temeljem, na 66. sjednici temeljem članka 65. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora Odbor je kao matično radno tijelo razmatrao sva 3 ova prijedloga zakona i temeljem ovog uvoda kojeg su predstavnici Vlade kazali jednoglasno, a po članku 159. Poslovnika o Hrvatskom saboru predložio hitno donošenje sva 3 zakona, memoranduma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske i to prvi ovaj koji je za područje zaštite okoliša, drugi iz zbrinjavanja komunalnog otpada i onaj treći iz, iz prometa, sektora željezničkog prometa. Tako da predlažemo da se sva 3 zakona donesu po hitnom postupku. Hvala lijepo. Jednoglasno. Predlažete da se donesu jednoglasno ili je to na Odboru jednoglasno? … /Upadica se

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno Poslovniku i članku 150. Hrvatskog sabora predloži donošenje ovog Zakona po hitnom postupku. uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istakao je da potvrđivanje ovog memoranduma predstavlja pravnu osnovu za korištenje financijskih sredstava iz predpristupnog programa ISPA za predmetni projekt. Provedbom predmetnog projekta osigurat će se odgovarajuća priprema projektnih prijedloga za IPA program u sektoru zaštite okoliša te dorada IPA strategije zaštite okoliša. Navedeno će omogućiti učinkovito korištenje sredstava koje će biti na raspolaganju IPA programu za sektor zaštite okoliša u razdoblju 2007./2013. godina te usklađivanje s pravnom stečevinom u području zaštite okoliša. U raspravi na odboru istaknuto je da u tekstu prijedloga memoranduma na hrvatski jezik potrebno je u prilogu 3, 10. u 2. stavku u prvoj rečenici, podstavka a doraditi izričaj sukladno izvorniku na engleskom jeziku te riječi štogod je manje zamijeniti riječima pri čemu se u obzir uzima niža vrijednost. Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje ovog Zakona. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Marko Širac.

iz 2004. godine stvorena je pravna osnova za odobravanje predpristupnih programa pomoći Republici Hrvatskoj iz sva tri predpristupna programa Europske unije, a kao što znate to je PHARE program, ISPA program i SAPHARD program u ukupnom iznosu od 245 milijona eura. Međutim, Republika Hrvatska i Vlada Republike Hrvatske da bi koristila ova sredstva potrebno je bilo izraditi niz tehničkih i drugih dokumenata pa je stoga kroz naše Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pokrenut mimo ovih sredstava niz projekata u zaštiti okoliša pa mi dozvolite da samo naglasim neke prije nego što detaljno se vratim na obrazloženje ovoga memoranduma. Ministarstvo zaštite okoliša kroz Fond zaštite okoliša pokrenulo je sanaciju 204 odlagališta komunalnog otpada za što su zaključeni potrebni ugovori, a ovoga trenutka radi se ili je već dovršeno na 164 objekta. Pokrenut je veliki projekt zbrinjavanje ambalažnog otpada, skupljanje i prerada automobilskih guma, skupljanje i prerada starih akumulatora, ulja, baterija, itd. Za realizaciju ovih programa u ovoj godini kroz Fond zaštite okoliša osigurano je preko 2 milijarde kuna. Također i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva kroz Hrvatske vode realizira projekte zaštite i pročišćavanja otpadnih voda u vrijednosti od 800 milijona kuna i projekte vodoopskrbe u vrijednosti od 700 milijona kuna. iz sredstava Hrvatskih voda ulaže se u realizaciju zaštite okoliša oko milijardu i pol kuna kvalitetnih sredstava. Da bi mi mogli koristiti ova sredstva iz predpristupnih fondova Vlada Republike Hrvatske zaključila je sa Europskom Komisijom memorandum o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda u 10. mjesecu 2005. i imenovanje nacionalnog koordinatora za program ISPA te uredila međusobne obaveze i odnose i prava i dužnosti svih tijela i osoba koje sudjeluju u provedbi programa predpristupne pomoći Europske unije. Nacionalni koordinator za pripremu za program ISPA u suradnji sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske i službama Europske Komisije izvršili su izbor projekata koji su kandidirani za dobivanje bespovratnih sredstava iz programa predpristupne pomoći ISPA. Odabran je projekt priprema liste projekata za instrument za predpristupnu pomoć IPA u sektoru zaštite okoliša. Naša Vlada, a i Europska komisija prihvatili su predloženi projekt i potpisale memorandum o financiranju tog projekta. Memorandumom se Republici Hrvatskoj dodjeljuju potpora Europske unije za provedbu predpristupnih mjera u sektoru zaštite okoliša te se uređuju tehnički, pravni i administrativni okvir unutar kojeg će se projekt provoditi. Ta pitanja detaljno su uređena u prilozima 1, 2 i 3 koja su sastavni dio ovoga memoranduma. Kao što je rekla državna tajnica ukupna vrijednost ovoga projekta je 10 milijona 687 tisuća kuna, a sredstva iz IPA programa se osiguravaju u visini 66% dok sredstva naša kroz ova naša dva ministarstva, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva osiguralo se i 34%. Cilj ovoga projekta je priprema projektnih prijedloga za IPA program u sektoru gospodarenja otpadom i upravljanju vodama po čemu se misli vodoopskrba i rješavanje pitanja otpadnih voda koji će biti spremni za provedbu od 2007. do 2013. godine. Također cilj je i dorada IPA strategije za sektor zaštite okoliša. Moram istaći ovdje da zahvaljujući radu naših državnih institucija i naravno nacionalnog koordinatora i ova tri ministarstva u koje uključujem Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo poljoprivrede iskoristit će se u potpunosti sredstva iz ovih programa, a što nije bio slučaj kod ni jedne zemlje u tranziciji jer one nisu uspjele iskoristiti ta sredstva do kraja. Priprema projekata koja će se financirati putem ovoga IPA programa obuhvaća sljedeće. Izradu glavnog plana, studiju izvodljivosti financijske i ekonomske analize, procjenu utjecaja na okoliš, izradu idejnog projekta, procjenu troškova, program ulaganja, natječajnu dokumentaciju i naravno zahtjev za IPA IPA financiranje. Ovdje je već državna tajnica istakla da je jedan dio aktivnosti već u tijeku a krajnji rok za dovršetak ovoga projekta je 31.12.2010. godine. Još bi istakao da je detaljni popis projekata u pripremi za IPA financiranje i redoslijed prioriteta za realizaciju naveden u prilogu 1. Stoga bi ja naveo samo najznačajnije. U području gospodarenja otpadom to je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac, druga faza u Šibenskoj županiji. Zatim, Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji, Splitskoj županiji, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, istočnoj Slavoniji, Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. I program zatvaranja i sanacije odlagališta Sovjak u Primorsko-goranskoj županiji. Dakle, najveći dio Hrvatske obuhvaćen je kroz ove projekte. Kod zaštite zraka, to je procjena područja sustava grijanja koja se napajaju obnovljivim izvorima energije. Kod vodoopskrbe, to je regionalni sustav vodoopskrbe u istočnoj Slavoniji, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Karlovačko-križevačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji i Brodsko-posavskoj županiji. Kod odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, to su sustavi za uzvodnju otpadnih voda i postrojenja za obradu otpadnih voda u Osijeku, Đakovu, Sisku, Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu i Vukovaru. I na koncu, naravno to je još i dorada IPA strategije zaštite okoliša za Republiku Hrvatsku i sveukupne liste projekata. Na temelju podataka koje je osigurao naš nacionalni koordinator i ministarstvo, ja sam pokušao procijeniti odnosno zbrojio sam ukupno vrednost svih investicionih ulaganja za koje nam se pruža šansa kroz narednih pet godina da ušto da iskoristimo i i dio ovih sredstava iz Europske unije, ukupna investiciona ulaganja iznose 524,75 milijuna eura. Za provedbu ovog Memoranduma o financiranju, nadležno je Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i Ministarstvo poljoprivrede. Sredstva za provedbu ovog Memoranduma osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o financiranju i hitni postupak za njegovo donošenje zbog potrebe osiguranja odgovarajućih projektnih prijedloga koji će se moći kandidirati za dodjelu bespovratnih sredstava kroz instrument za pretpristupnu pomoć IPA. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu